Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 24. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne prav lepo pozdravljam! **Nadaljujemo****s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z Vprašanji poslank in poslancev.** V okviru te točke bo danes na tri vprašanja poslanke in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob. Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj.

Včeraj je Državni zbor potrjeval nov plačni sistem za javni sektor. Napovedovali ste veliko reformo, dobili smo le popravke v smislu zvišanja plač za vse, za peščico pa še malo več. Da bomo dobili na mizo to reformo do konca lanskega junija, ste dejali spomladi 2023, pa reforme še vedno ni tukaj. Javni sektor je tako z vaše strani talec številnih laži in manipulacij, pa naj gre za področje zdravstva, policije, digitalne preobrazbe, gasilcev, ki spadajo pod sistem zaščite in reševanja, in nenazadnje tudi delovanje parlamenta.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 Premier, danes je zdravstveni sistem bistveno manj dostopen, več ljudi je brez osebnega zdravnika kot pred vašo vlado, da o ginekologih, pediatrih in čakalnih vrstah na operacije in druge posege sploh ne govorimo. 16. oktobra lani ste glede pričanja na preiskovalni komisiji glede vašega brutalnega vmešavanja v policijo dejali sledeče: »Pričal bom pred komisijo, ko bom dobil vabilo. Ni na meni, da sprožam vabila.« Vabilo ste dobili že v juniju 2023, ko je bila sklicana seja preiskovalne komisije, na kateri bi morali pričati, pa je bila preložena potem za nedoločen čas, predsednik preiskovalne komisije iz vaše stranke pa je bil zamenjan. Vsi smo dvigovali obrvi, ko ste v Združenih narodih govorili o superračunalniku, ki napoveduje poplave, in da imamo zagotovljenih 50 milijonov evrov s strani Evropske unije. Včeraj pa smo lahko iz vladne objave prebrali, da se je vlada šele seznanila z namero prijave za pridobitev visoko zmogljivega računalnika in ustanovila tudi delovno skupino za spremljanje in svetovanje pri prijavi na razpis. Kakšna finančna sredstva torej, če se še niti prijavili nismo. V primeru imenovanja evropskega komisarja ste se debelo zlagali, da je Tomaž Vesel od kandidature odstopil po tehtnem premisleku in da ni bilo posredovanja s strani Ursule von der Leyen, vendar smo v parlamentu pridobili pismo predsednice Evropske komisije, ki vas je postavilo na laž. Vi ste se še naprej sprenevedali. Kot prvega aktualnega predsednika Vlade vas je zaradi suma politične korupcije in klientelizma kazensko ovadila slovenska policija. Namesto da bi odstopili in s tem dokazali visoke moralne standarde, ki ste jih napovedovali pred volitvami, ste v odzivu znova nizali neresnice in celo samega sebe postavili na laž, kajti lansko leto ste dejali, da ste Tatjano Bobnar spoznali dan pred imenovanjem vlade, prejšnji teden pa ste rekli, da sta se že prej dvakrat srečala. Ponovno zavajanje in nič od tega ne drži. Predsednik Vlade, Slovenija je pred resnimi izzivi na številnih področjih, ki jih narekuje tudi spremenjena globalna situacija. V teh turbulentnih časih potrebujemo predsednika Vlade, ki mu državljani lahko zaupamo, ki govori resnico in se v lažeh ne izgovarja na slabo znanje dvojine.

Hvala lepa, predsedujoča. Poslanke in poslanci! Jaz bi si res želel, da bi tukaj lahko odgovarjal na poslanska vprašanja, ki bi bila vnaprej najavljena in bi se potem tudi vsi držali najave. Ampak bom danes vseeno izkoristil priložnost in najprej s ponosom povedal, da je Slovenija država, na katero smo lahko zares vsi ponosni. Prejšnji teden je bila pri nas na obisku predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Ona je javno, v treh dneh, ko je bila pri nas, večkrat povedala, da je Slovenija lahko vzor vsem v Evropi.

ima natančno toliko vpliva na to, kje je v resnici Slovenija, kot to, ko se spremeni vreme. Nič. Ta teden sem bil na povabilo ameriškega predsednika gost v Beli hiši. Predsednik Združenih držav Amerike, največje države, najmočnejše države na svetu, je cel teden hvalil Slovenijo in se ji zahvaljeval za pomoč na celi svetovni sceni. Celemu svetu je želel povedati, da je hvaležen Sloveniji. Slovenija je lahko ponosna, da take besede prihajajo iz ust predsednika Združenih držav. Nič od tega, kar poslušamo z desne, nima nobene povezave z realnim življenjem, ima pa z njihovim virtualnim svetom, ki bo ostal virtualen še kar nekaj časa. Tako da moj odgovor na to vprašanje je, Slovenija bo imela tega predsednika Vlade še kar dosti časa in se na to navadite. Kar se pa tiče javnega sektorja, to je bilo tudi vprašanje, ki je bilo napovedano. Jaz verjamem, da marsikoga neizmerno boli, mi smo pa neizmerno ponosni na to, da nam je po dolgih letih, po 16 letih, uspelo pripeljati do tega, da je plačna reforma končno izvedena, da so se končno začela odpravljati ne samo nesorazmerja, o katerih je bilo govora in ki so se prav v prejšnji vladi spet poglobila, ampak da smo končno naslovili vprašanje, kako je možno, da ima skoraj 30 tisoč zaposlenih v javnem sektorju plače, ki so nižje od minimalnih. Plače, ki jih je potem vlada morala doplačevati

Zakaj se niste takrat spraševali o javnem sektorju? Niste se, ko ste bili na Vladi, ker vas to ni zanimalo. To ključno nepravičnost in krivičnost odpravlja ta vlada. S to plačno reformo nihče več ne bo zaposlen pod minimalno plačo in vsi bodo lahko napredovali enako kot njihovi bolje plačani kolegi. To je ključna sprememba. Nobena plačna lestvica do zdaj ni bila usklajevana z inflacijo, vedno se je bilo treba posebej pogajati, vedno posebej prosjačiti, če hočete, s strani zaposlenih, da je prišlo do dviga glede na inflacijo, zato so plače v javnem sektorju realno zaostajale do nastopa te vlade in zato so razmere v javnem sektorju take, da ga zapuščajo strokovnjaki in da se mladi ne želijo odločati za delo v javnem sektorju, ne v zdravstvu, ne v šolstvu, niti ne v informacijskih tehnologijah. Tudi ta anomalija se odpravlja. Za mlade strokovnjake, ki bodo želeli vstopiti v javni sektor, bodo razmere podobne in primerljive temu, kar vlada v zasebnem. Tudi na ta način bomo lahko poskrbeli, da bodo javni sektor in javne storitve bistveno boljše od tega, čemur smo bili priča zadnjih deset let, ko se je dobesedno sistematično uničevalo javni sektor, sploh nekatere podsisteme, kot je na primer sodstvo, s tem, da ne samo da se jim plač ni dvigovalo v skladu z inflacijo, da bi zadržale realno rast, kaj rast, realno vrednost, poskrbelo se je da so bili dobesedno namenoma hendikepirani, da so bile njihove plače nižje od vseh ostalih, zato da se je s tem maščevalo za domnevne krivice, ki so se dogajale v opoziciji. To je realnost javnega sektorja in plačna reforma je ena od treh najpomembnejših reform. Jaz sem zelo vesel,

Najlepša hvala. Poslanec Žan Mahnič, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Hvala. Gospod premier, res je, da je Christine Lagarde prejšnji teden v Sloveniji rekla, da je Slovenija lahko vzor, ampak vi se očitno s tem ne strinjate, kajti Boštjan Vasle, ki je aktualni šef Banke Slovenije in bi rad bil ponovno, je eden od zaslužnih za takšno stanje, ampak se očitno s tem ne strinjate, ker ga ne podpirate še za nadaljnji mandat. Kar se tiče tega, da ste gostovali v Beli hiši. Jaz sem šel gledat, nisem našel, kdo bi bil v zadnjih tednih, mesecih pri Bidnu na obisku, ja, seveda, ker se poslavlja. On čez tri mesece v vsakem primeru ne bo več predsednik. Je pa bilo povabilo predvsem zahvala zaradi prijetih ruskih vohunov. Ampak ali se je kdo vprašal, zakaj ravno Slovenija, ob vseh desetinah prijetih ruskih vohunov v Evropi, zakaj je bila ravno Slovenija izbrana za izmenjavo? Zaradi tega, ker je bila, kolegice in kolegi, ta ruska vohunka ravno naključno hči enega od tesnih Putinovih vplivnih prijateljev, zato smo prišli v proces izmenjave, gospod premier, in Sova je to dobro speljala. Tisto, kar bi si želel, pa je, da bi sama odkrila ruske vohune, ne da so nam tujci morali povedati za njih. Gospod premier, moje vprašanje je bilo točno takšno, kot je bilo napovedano, stanje v javnem sektorju, digitalna preobrazba, zdravstvo, policija, gasilci oziroma zaščita in reševanje, vse to je del javnega sektorja. Moje vprašanje se je nanašalo na konkretne vaše izmišljotine oziroma laži, ki ste jih izrekli v povezavi s tem. s tem. Niti enkrat mi niste zanikali nobene od teh, so pa vse to vaše javne izjave in kot lažnive označene s strani medijev, ki so vam, gospod premier, sicer naklonjeni. Zato še enkrat,

da je treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti zgolj na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem. Izvolite. Kdor molči, stotim odgovori, se pravi, da bo dnevno lagal v kamere še naprej. Tega smo navajeni. Ostržek je amater v primerjavi z vami, gospod premier, in jaz predlagam, podpredsednica Vlade, da se razprava o neodgovoru predsednika Vlade opravi na eni od naslednjih sej. Jaz sem naštel konkretne zadeve, kje se je predsednik Vlade bodisi zlagal bodisi ni govoril resnice. Gasilcem je obljubljal denar za gašenje na Krasu, ta denar ni bil izplačan. Dejal je, da se bo zdravstvena reforma začela izvajati leta 2024, da bodo čakalne dobe krajše. Čakalne dobe so daljše, zdravstvene reforme bilo s 1. januarjem 2024. 16. oktobra lani je dejal, da bo pričal pred preiskovalno komisijo, ko bo dobil vabilo. Tudi tukaj se je predsednik Vlade zlagal, kajti vabilo je dobil,

kako lahko govori, da imamo 50 milijonov evrov s strani Evropske unije za ta superračunalnik, ko smo včeraj videli, da se še niti na razpis nismo prijavili in da je bila ustanovljena posvetovalna skupina, ki bo pomagala pri prijavi na razpis, da se bomo šele prijavili. Si predstavljate, da bi recimo nekdo od slovenskih nevladnih organizacij razlagal, koliko bo dobil na razpisu Ministrstva za javno upravo, saj marsikdo to lahko govori, ampak čemu je potem razpis, če nekdo že vnaprej govori, koliko bo dobil. Se pravi, predsednik Vlade si je tudi to izmislil, in to ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v Združenih narodih. Ni še dolgo tega, kar je predsednik Vlade tudi zavajal in si pač enostavno izmislil, se zlagal glede Tomaža Vesela. Tudi to se tiče javnega sektorja, kajti v tem parlamentu, premier, smo to obravnavali, ko ste bili soočeni s pismom, ki je dokazovalo, da ni bilo nobenih ženskih kvot in da gospod Vesel ni odstopil zato, ker se ne bi strinjal z Ursulo von der Leyen. Seveda ste se še naprej sprenevedali in niste rekli, okej, zaradi tega in tega sem pač moral zadevo povedati po svoje. In nenazadnje, Tatjana Bobnar, jaz zmeraj z veseljem berem izjave koalicijskih poslancev, predvsem iz Svobode, kako so jo na interpelaciji hvalili, kako je to oh in sploh gospa, ki vse obvlada v nulo, ki je up slovenske politike. Spet si izmišljujete. Enkrat ste jo srečali pred volitvami, enkrat se sploh nista srečala, ona govori druge stvari. Predsednik Vlade, niti na eno trditev, ki je bila tudi javno postavljena, mi niste odgovorili, zato predlagam, da se o tem pogovorimo. Poslanec, z izjavami, kot so razni Ostržki in podobno, ste šli odločno predaleč in vam izrekam opomin. O vašem predlogu pa bo Državni zbor odločil danes v okviru glasovanj.

Nadgradnja mariborske onkologije zamuja 13 mesecev, namesto predvidenega dokončanja projekta v juniju 2025 se je rok premaknil na september 2026. Zamuda pri gradnji bo 65-milijonsko naložbo v širitev Oddelka za onkologijo UKC Maribor podražila za vsaj 620 tisoč evrov zaradi stroškov obratovanja gradbišča. Do popolnoma nepotrebnega zapleta je prišlo pri odkupu stanovanj na Masarykovi 24 in 26. Urad za kakovost in investicije v zdravstvu se s stanovalci ni uspel dogovoriti za odkup stanovanj, nakar so se stanovalci, ki se jim je prizidek gradil 36 centimetrov od njihovih blokov, uspešno pritožili na decembra 2023 izdano gradbeno dovoljenje. Razlika v ceni, ki jo stanovalci Masarykove pričakujejo za odkup stanovanj, se za vseh 14 stanovanj giblje med 300 in 500 tisoč evri. Če bi torej Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu lani sprejel ponudbo stanovalcev, se ne bi zgodil 13-mesečni zamik pri gradnji, skupni stroški gradnje onkologije bi bili nižji, onkološki bolniki, kar je najbolj pomembno, pa bi se mogoče eno leto manj zdravili v začasnih in neprimernih prostorih sredi gradbišča. začetku oktobra ste obiskali UKC Maribor in dejali, da se izvedba projekta ne more več zaplesti. Krivdo ste zvalili na stanovalce in rekli: »Imamo pač takšno zakonodajo, da se lahko vsak, ki je sosed, upravičeno pritoži. Izkoristili so vse možnosti, ki so bile na razpolago, da so se pritoževali na že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Danes so te možnosti, da bi zaustavili gradnjo, izčrpali. O tem smo se prepričali. Gradbeno dovoljenje je dokončno ne glede na odkup stavbe.« Konec citata. Vendar, spoštovani predsednik, to ne drži. Gradbeno dovoljenje je resda dokončno, ni pa pravnomočno, saj lahko stanovalci do 26. oktobra sprožijo upravni spor in projekt se še vedno ne bo nadaljeval, medtem pa vi, gospod predsednik Vlade, krivdo zvračate na stanovalce. Onkološki bolniki zbirajo denar za razliko v odkupni ceni stanovanj, na ministrstvu pa so zdaj obrnili ploščo in ugotovili, da urejanje pravnih razmerij z lastniki sosednjih nepremičnin ni potekalo optimalno, zaradi česar bodo v nadaljevanju v rešitve nastale situacije vključili DRI. Našli ste torej drugega krivca, vodja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je odstopil, odstopil, včeraj ste res že imenovali novega, pa vendarle. Spoštovani predsednik Vlade, zanima me: Ali je po vašem mnenju dovolj, da ena oseba prevzame odgovornost za 65-milijonski projekt, ki zamuja več kot eno leto? Hvala.

in da zamude zato, ker bi stroji stali, kot je bila žal situacija leto dni, ne bo. Res je pa, da projekt zamuja eno leto in tudi zato je direktor urada za investicije v zdravstvu prevzel odgovornost in odstopil.

ampak to, da se pač zadeve niso premaknile. Jaz ne bom šel v detajle, ker se mi zdi res deplasirano, da bi zdaj tukaj ugotavljali, res mi je neumno, da bom ugotavljal, da se zapleti začnejo leta 2022, ko odkup teh stanovanj ni vključen v projekt. Jaz tega nisem vedel do dveh dveh mesecev nazaj. Tisti, ki je projektiral to razširitev, je pač ta stanovanja prezrl, namenoma ali pa ne, in zaradi tega ni bilo pravne podlage, da bi se pravočasno pristopilo k temu in ta stanovanja odkupilo, čeprav so na sosednji parceli in na samo gradnjo nimajo neposrednega vpliva, imajo pa posredni ker so se stanovalci pritožili na gradbeno dovoljenje. Ne glede na to, še enkrat, gradbišče je zdaj v polnem teku, stroji delajo in verjamem, da bodo zdaj v tistih rokih, ki so zastavljeni v pogodbi, tudi s to investicijo zaključili. Po mojih informacijah tudi pogajanja s stanovalci potekajo. Verjamem, da se bodo uspešno zaključila. Ne bom se pa spuščal v to, ker zagotovo to ni moja naloga, da bi se šel sam pogajat s stanovalci. Nas je pa ta investicija marsikaj naučila. Naučila nas je to, da je ob prijavah, ob začetku del toliko bolj pomembno, da se vse predvidi, vse možne zaplete, ki lahko nastopijo do uspešnega zaključka. V tem primeru žal ta zaplet s stanovalci sosednje stavbe ni bil predviden ob začetku in ob podpisu pogodbe z izvajalcem. Te stvari so se dogajale pred mandatom te vlade, pa to ni noben izgovor, in gospod

Hvala lepa. Poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Ravno zato sem vas spraševala, ali je vsa odgovornost na eni osebi in s tem, ko odstopi, je vse drugače. Glede na to, da je bil zadnji odgovor ministrstva, da urejanje pravnih razmerij z lastniki sosednjih nepremičnin ni potekalo optimalno, se pravi, ne glede na to, zdaj je bilo spet rečeno, prejšnja vlada, ampak glejte, imeli ste človeka, ki je to urejal. Če ministrstvo v zadnjem tednu dni ugotovi, da pogajanje ni potekalo optimalno, se pravi se stvari ni vzelo dovolj resno.

Mislim, da problem mariborske onkologije ni samo problem mariborske onkologije, ampak je problem vprašanje dostopnosti in razvoja onkološkega zdravljenja v bistvu na celi ravni Slovenije, zato ker bodo te bolnike zdaj usmerjali v Ljubljano. Kaj bomo s tem naredili? Namesto da bi Ljubljano po Državnem programu obvladovanja raka razbremenjevali, bomo zdaj Ljubljano kot najvišji institut onkologije še dodatno obremenjevali. Zdaj, ko Zdaj, ko je odstopil vodja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Pliberšek, včeraj ste imenovali gospoda Osrečkega, bo objekt praktično prevzel nekdo drug. A veste, kaj nas skrbi? Skrbi nas prosti tek. Kaj to pomeni? Da bo prišlo do prostega teka,

Hvala lepa. Poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru predsednika Vlade. Izvolite. Hvala lepa. Seveda. Moram reči, da danes nisem dobila zagotovila, da bo ta prizidek v tem paketu, ki smo ga do zdaj omenjali v teh 13 mesecih. Mislim, da je treba opraviti tudi glede razmer onkologije v Sloveniji še razpravo, predvsem kako kvalitetno bodo ljudje iz severovzhodne Slovenije obravnavani v Ljubljani, ker imamo že zdaj težave, da ljudje prihajajo iz Maribora, iz Prekmurja v Ljubljano na kemoterapije in seveda tam čakajo prevoz domov tudi po pet, šest ur in je to nevzdržno za bolnika, ki je prejel kemoterapijo. Mi se tukaj tega ne zavedamo. Nova Slovenija je že sklicala sejo na temo nujnih in sanitetnih reševalnih prevozov, zadeve se še vedno niso uredile in prosim, da me podprete, da vendarle zabetoniramo

Ob predstavitvi proračuna za leti 2025 in 2026 ste za tem govorniškim pultom s pomočjo prezentacije govorili, kako je pravzaprav najbolj vaša vlada zaslužna za dobro stanje na področju gospodarstva v Sloveniji. Gospodarska slika Slovenije naj bi bila prav zaradi dela vaše vlade bistveno boljša kot v marsikateri evropski državi in tudi boljša od povprečja Evropske unije. Govorili ste, kako gospodarska rast znatno prehiteva rast povprečja Evropske unije, kako imajo podjetja rekordne dobičke, kako imamo najnižjo inflacijo v Evropi in rekordno nizko brezposelnost – ponavljam, rekordno nizko brezposelnost. Hvala bogu, da ste ob tem svojem slavospevu prizanesli še s tolčenjem po pultu. Pohvalili ste nas tudi na družabnih omrežjih, kjer sem zasledil tole fotografijo: »Stopnja brezposelnosti je rekordno nizka in se znižuje.«

Izčrpane so vse možnosti: Mariborska livarna Maribor gre ob svoji 100. obletnici v stečaj. Brez dela bo ostalo okoli 350 zaposlenih. V Boxmarku do konca leta ob zaposlitev 120 delavcev. Gorenje bo zaprlo obrat v Rogatcu, kjer dela 120 zaposlenih. Unior zapira svoj obrat v Starem trgu ob Kolpi, ob delo 29 ljudi. Šempetrski Mahle bo ukinil več kot 600 delovnih mest.

Slovensko gradbeništvo z največjim padcem v Evropski uniji. Torej, Slovenija je imela avgusta največji medletni padec obsega gradbenih del med državami Evropske unije. unije. Ob tem je treba izpostaviti tudi dejstvo, da odpuščanja niso le posledica zmanjšanja naročil zaradi krize v avtomobilski industriji v Evropi, predvsem pa dejstvo, da se proizvodnja seli v druge države, torej v Hrvaško, Bosno, na Madžarsko, zaradi nekonkurenčnosti. Direktor Boxmarka je dejal naslednje: »Slovenija zaradi vse višjih davkov in obremenjenih plač postaja vse bolj nekonkurenčna na trgu.« Dodaja: »Vedno višji stroški dela ter okoljske in druge dajatve žal enostavno ne omogočajo več rentabilnega poslovanja.« Zato me zanima, spoštovani predsednik: Kaj boste storili, da boste preprečili nadaljnja odpuščanja? Kaj boste storili, da bomo izboljšali konkurenčnost naše države? Za odgovore se vam seveda zahvaljujem. Ni vam treba uporabiti dvojine, da ne boste imeli težav. Hvala. Preden dam predsedniku Vlade besedo za odgovor, bi vas prosila, da v nadaljevanju zamenjate svoje grobe in neprimerne ter težke besede, kot so laži,

poslanci, pa mora biti tudi v tej državi. Ko je bil predsednik Vlade Janez Janša, se jaz nisem nikdar na tak grd način pogovarjala z njim, ko sem zastavljala vprašanja. Predsednik Vlade, imate besedo za odgovor. Izvolite.

kršijo etični kodeks poslancev. To si poslanci stranke, katerim predseduje že 30 let večkratni storilec kaznivih dejanj,

Spoštovani, jaz sem opozorila poslanca, mislim, da je bil bistveno bolj spoštljiv od predhodnega kolega iz SDS, tako da mu še ne bom dala opomina, sem pa opomnila, kje je tista točka, ki je sporna. Sedaj pa predsednik ...

Če predsednik Vlade laže, in to večkrat, je treba to poimenovati s pravim imenom. To je bilo nesporno dokazano v več njegovih izjavah in primerjavah njegovih izjav. Neupravičeno ste dali opomin dvema poslancema Slovenske demokratske stranke, niste pa dali opomina oziroma še kaj več poslanki Svobode, ki je neutemeljeno označevala predsednika največje opozicijske stranke z neprimernimi besedami, ki ne držijo. Torej, zakaj imate, predsedujoča, dvojne vatle v Državnem zboru? Zakaj imate ene vatle za vladajoče, torej za vas, druge vatle pa za opozicijo? Najmanj toliko bodite korektni in tudi poslanki, ki se je neprimerno obnašala in neprimerno intervenirala z neprimernimi besedami, izrečete opomin. Spoštovani poslanec, če ste dobro poslušali, kolegu Kosiju nisem izrekla opomina, ampak sem ga blago samo opomnila, da naj morda zamenja svoj neprimeren diskurz, kjer uporablja težke besede, ki so insinuacije. Naprej. Poslanko sem pa prekinila med njenim izvajanjem in nisem dopustila, da se spušča v debato o Janezu Janši. Je tako? Tako da prosim, oba sem v bistvu blago opomnila, poslanca Mahniča sem pa konkretno opomnila, ker je ves čas operiral s temi zadevami, plus z raznimi Ostržki, in sem to tudi pojasnila. Tako da nehajte govoriti o dvojnih vatlih, ker jih nimam. Za vse imam tukaj enake vatle. Opomnila sem poslanko in jo prekinila, opomnila sem poslanca, opomin sem pa izrekla kolegu Mahniču. Sedaj pa Andrej Kosi, izvolite, vaš je postopkovni predlog. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Hvala. Spoštovana predsedujoča, opozorili ste me, ker sem uporabil besedo laž. »Nedoslednosti, dejstva, ki ne držijo, neresnice ali preprosto laži. Karkoli jih imenujemo, mehko ali direktno brez dlake na jeziku, so neresnice predsednika vlade postala naša nova realnost. Laži z vlade so ta teden razkrili v Tarči, zaokrožile so po družabnih omrežjih, o lažeh Roberta Goloba je govorila nekdanja ministrica Tatjana Bobnar. Tudi mi smo jih nekaj našli.« Torej, tudi mediji uporabljajo besedo laž. Spoštovani, mi smo Državni zbor, nismo mediji, in mislim, da moramo vzdrževati nek nivo debate. Beseda laž je težka obtožba in insinuacija. Dokler nečesa ne dokažeš, je to insinuacija in se ne moremo pogovarjati s predsednikom Vlade na tako pritlehen način. To je vse, kar sem želela opozoriti. Kdo je še želel postopkovno? Izvolite. Predsedujoča, moj postopkovni predlog je, da prekinete s temi postopkovnimi manevri, ker tudi to ni bilo noben postopkovni, se pa zahvaljujem za korektnost vodenja. Hvala. Ja, vsekakor bomo prenehali s takimi manevri. Kje smo zdaj ostali? Torej, predsednik vlade, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala lepa. Jaz mislim, da vse te besede največ povedo o tistih, ki jih izrekajo, in še ena stvar, ki smo jo mi obljubili našim volivkam in volivcem, je, da bomo to državo pripeljali v normalnost in smo šli v dialog. Jaz se bom tega držal. Tisti, ki pa tega ne zmorete, pa boste pač nadaljevali tako, kot vas vsi poznamo, kakšni ste. Tisto, kar bom pa zdaj odgovoril glede gospodarstva, prezentacija, ki sem jo pripravil o proračunu, če bi vedel, da vas zanima, bi jo spet pripeljal s sabo, je na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada in uradnih podatkov, ki so evropsko preverjeni, ne medijsko napihnjeni ali pa karkoli drugega. Še enkrat bom ponovil besede Christine Lagarde, izrečene v Sloveniji, mogoče boste njej verjeli in je ne boste označili za kaj že. Slovenija je lahko vzor celi Evropi. Vzor je zato, ker se je pravočasno pripravila na krizo, na katero se nekatere večje države niso, pripravila se je na krizo tako, da je pospešeno vlagala v inovacije in digitalizacijo v zadnjih dveh letih. O tem smo tu govorili večkrat. Prvi proračun, prvi rebalans, ki smo ga naredili v letu 2022, je izrazito povečal sredstva za inovacije. Izrazito pomeni, da smo v treh letih podvojili sredstva, ki jih namenjamo za inovacije, v primerjavi s prejšnjimi vladami. Podvojili! Zaradi tega smo bili v stanju, da smo prilagodili tudi naše gospodarstvo, tudi avtomobilsko industrijo. Zaradi tega smo bili edina država v Evropi izven Francije, ki je pridobila projekt električnega avtomobila v skupini Renault. Ta Ta investicija je zdaj v polnem teku in avtomobil se je že predstavil na pariškem sejmu kot tisti, ki bo izdelan v Evropi, konkretno v Novem mestu, zato ker smo povečali sredstva za inovacije, za podporo in naložbe v gospodarstvu. Ja, vse številke, ki ste jih prej navajali, so manjše od števila delovnih mest, ki jih bo samo ta investicija omogočila. Pa to ne pomeni, da ni vsakega delovnega mesta, ki ga izgubimo, če je kvalitetno, vredno obdržati. Seveda ga bomo obdržali. Tudi zaradi tega smo imeli prejšnji teden pogovore z avtomobilsko industrijo, kjer so sicer povedali, da je stanje v slovenski avtomobilski industriji dobro. To so njihove besede, jaz sem bil presenečen, da so bili tako optimistični pri svojih napovedih. Povedali so, da je dobro in da odlično sodelujejo z vlado, ki je zagotovila 200 milijonov za podporo projektu GREMO, ki povezuje vse avtomobilske dobavitelje v Sloveniji v celoto, z namenom, da pospešujemo inovacije in investicije v avtomobilskem sektorju. Njihove besede, ne moje. / oglašanje iz dvorane/ Vem, vem, težko je razumeti takrat, ko nekdo drugi hvali vlado, sem razumel, verjetno ste trpeli, ko vas nihče ni hvalil. Tisto, kar hočem povedati, je, da ne gre za to, kdo ima prav in kdo ne, ampak za to, da dve leti sistematično vlagamo v inovacije, investicije in digitalizacijo in da to prepoznavajo tako tuji investitorji v Sloveniji, tako tuje mednarodne institucije kot tudi najvišji predstavniki Evrope in nas dajejo za vzor in zgled. Še to nismo pričakovali, ko smo začeli, ampak več kot to ne moremo dobiti. Kar se pa tiče konkretnih primerov, s podjetjem Mahle, tudi zato, ker prihaja iz moje regije, je bil minister za gospodarstvo na pogovorih, ministrstvo za delo je bilo tudi prisotno. Njihove besede, ne naše: »Mi opuščamo ta dva programa zato, ker nimamo naročil iz Nemčije.« Ja, iz Nemčije. Mi smo prilagodili skupaj z avtomobilsko industrijo, s tistimi v našem avtomobilskem grozdu, ki so vključeni v GREMO, ravno to. Razpršujemo tveganja, da ne bo avtomobilska dobavna industrija odvisna samo od razmer v Nemčiji, ker se zavedamo, da so težke.

Hvala. Spoštovani predsednik, govorili ste, kako nas drugi zelo hvalijo. Pa poglejmo. Poročilo švicarskega inštituta IMD. Slovenija je padla za štiri mesta med državami glede konkurenčnosti. In kaj govorijo? Porazni sta zlasti vladna in poslovna učinkovitost. In kaj ta inštitut navaja, glede na to, da nas zelo hvalijo? Na drugi strani sta vladna in poslovna učinkovitost v celotnem srednjeročnem obdobju od 2019 do 2024 najslabše ocenjeni z vidika naše konkurenčnosti. In potem govorijo: »Naša konkurenčna slabost je še naprej tudi nizka vladna učinkovitost, ki vključuje tudi nekonkurenčno poslovno zakonodajo in davčno politiko.« Kaj opozarjajo menedžerji? Menedžerji opozarjajo zlasti na rigidno delovnopravno zakonodajo, nestimulativen zakonski okvir, premajhno privlačnost investicijskih spodbud, slabo učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti in visoko obdavčitev dela.

Meni je res neverjetno, ko začnejo nekateri manipulirati s tako očitnimi podatki, kot je inflacija. A vsi vemo, koliko je inflacija danes v Sloveniji? Bom ponovil. Inflacija je manj kot en odstotek, inflacija je dvakrat nižja od evropskega povprečja.

Mahanje s podatki izpred let nazaj je super, ampak danes je inflacija taka in danes je Slovenija vzor, zato ker smo se inflacije lotili zelo resno, včasih smo bili predmet posmeha, kako ne bodo naši ukrepi nič vplivali na cene hrane, kako jih ne bomo zajezili. Danes imamo eno najnižjih inflacij v Evropi, globoko pod povprečjem, zaradi ukrepov vlade in izključno zaradi ukrepov vlade, ker bi imeli sicer višjo kot v Evropi, ker ni nobenega razloga, da je ne bi imeli, če ne bi vlada delovala drugače, kot delujejo nekatere druge vlade v Evropi. Kar se tiče ostalih navedb pri gospodarstvu, bom ponovil, Slovenija danes slovi po dveh parametrih. Prvič slovi po tem, kolikšna so državna vlaganja, kolikšen je delež državnih vlaganj v investicije 5 % in več. V Evropi je povprečje 3 %. Država vlaga v Sloveniji bistveno več v investicije, kot je povprečje Evrope. Po Evropi je to zasebni sektor. Ja, tu žal šepamo. In drugi podatek, še nikoli doslej ni bilo toliko neposrednih tujih investicij s strani dveh industrij, najbolj razvitih, če hočete paradnih disciplin v Evropi, to sta avtomobilska in farmacevtska, farmacevtska, kot jih imamo v tem trenutku v teku v Sloveniji. Ne, ne napovedujemo jih, se že izvajajo. Sto in sto in stomilijonske investicije, ki se izvajajo izključno zaradi delovanja te vlade, zaradi ugleda, ki ga ima Slovenija v mednarodni skupnosti zaradi stabilnega gospodarstva. Vsi ostali inštituti, ki jih navajate, jaz ne vem, kje ste jih dobili, ampak investitor je tisti, ki pove, komu zaupa, ker prinese denar takrat, ko ga je treba vlagati, ko se odloči za Slovenijo namesto za Španijo ali pa za Avstrijo ali pa za Nemčijo, ker vem, da so bile vse te države naše konkurentke pri teh investicijah, pa so se investitorji odločili za Slovenijo. Verjetno zato, ker imajo podatke, ki so realni, in ne te, ki jih vi navajate. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru predsednika Vlade. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, jaz bi uporabil postopkovni predlog, da na eni izmed prihodnjih sej opravimo širšo razpravo v zvezi s stanjem gospodarstva v Sloveniji. Zdaj mi je bilo očitano, da manipuliram s podatki, pa bom predsedniku Vlade razložil, kako on manipulira s podatki. Torej, omenili ste, kako imajo podjetja rekordne dobičke v Sloveniji. Ja, imajo jih, vendar katera? Na prvih štirih mestih so energetska podjetja, torej tista podjetja, tista podjetja, vi kot vrhunski menedžer s področja elektroenergetike to veste, ki v Sloveniji prodajajo eno izmed najdražjih električnih energij in potem dodatno obremenjujemo gospodarstvo in dejansko prebivalci tudi plačujejo dražjo elektriko in jih boste še dodatno obremenili s povečano omrežnino. Na to vas opozarjajo tudi gospodarstveniki. To je tisto, zato imajo dobičke. In na drugem mestu so potem farmacevtske družbe. Ampak nista samo farmacija in energetika tisti, ki držita gospodarstvo v Sloveniji, še zdaleč ne. ne. Čez nekaj mesecev, ko bodo državljani in gospodarstvo dobili položnico zaradi večje omrežnine, ker ta energetska podjetja ne vlagajo v omrežnino, ampak si kujejo ne majhne dobičke in to prelagajo na državljane in državljanke in ostalo gospodarstvo. To je problem. Seveda, ker ste vi vpeti v to, je to seveda vam bolj v korist. Nadalje, govorili ste tudi o državnem vlaganju. Ja, državno vlaganje je rekordno, vendar zakaj? Ker vlagate v popoplavno obnovo

ki imajo namen diskreditirati tako vas kot delo te vlade, mi dovolite še eno vprašanje o tematiki, ki bo pa imela v bodoče, če je ne bomo ustrezno naslovili, velik vpliv tudi na državljanke in državljane te naše države. Moja vprašanja se nanašajo na naše skupne koalicijske zaveze kot nenazadnje tudi na sistemsko potrebo, da v Sloveniji čim prej najdemo način za razbremenitev dohodkov iz dela. dela. Verjetno je najpomembnejši vzvod za to reforma premoženjskih davkov. To je nujen predpogoj, da bi lahko razbremenili tiste, ki delajo za svoje preživetje. Zato Zato ste po mojem sprejeli pravilno odločitev, ko ste napovedali, da bodo v tem letu pripravljena in v tem mandatu sprejeta izhodišča. Zato tudi moje prvo najavljeno poslansko vprašanje: Kako in kdaj bo vlada uresničila zaveze o obdavčitvi nepremičnin in premoženja višje vrednosti? In zvezi s tem: Ali nameravate prihodke uporabiti celostno in sistemsko kot vzvod za razbremenitev plač in okrepitev financiranja občin ali zgolj kot manjši dodatni vir državnega proračuna? Socialni demokrati namreč v koalicijski pogodbi vidimo dogovor za prvo možnost, zato tudi ponujamo tri preprosta načela. Prvič, da plačamo vsi lastniki, a da premožnejši plačajo več. Drugič, da edino dom in osnovna sredstva za preživljanje ne bodo obdavčeni. In tretjič, da preprečimo davčno izmikanje prek drugih izjem, daril in pravnih statusov. Zato me zanima: Kako boste zagotovili, da bodo pri uvedbi premoženjskih davkov ta načela upoštevana? Mnogi pozabljajo, da v Sloveniji že imamo vrsto nepremičninskih in premoženjskih davkov, z njimi pa se financirajo občine. Najbolj znan je tako imenovani NUSZ. Veljavni davki omenjenim načelom ne sledijo, zato, spoštovani predsednik, moje tretje vprašanje: V kakšnem razmerju bo nova obdavčitev do veljavnih premoženjskih davkov, zlasti NUSZ? Iz razprav o svežnju davčnih zakonov je jasno, da moramo razbremeniti delo, in jasno je tudi, da imamo za kaj takega rezerve samo v obdavčitvi premoženja in kapitalskih dobičkov. Stanje danes pa je takšno – od dela se plačujejo tako prispevki kot progresivna dohodnina, od kapitala se ne prispeva nič za zdravstvo in pokojnine, davek pa se plačuje po enotnih davčnih stopnjah, ki bolj prizadenejo revnejše sloje. Jasno pa je tudi, da imamo na trgu dela anomalije in da so tako delavci kot delodajalci vse prepogosto prisiljeni v tako imenovane optimizacije zaradi dobičkov ali zaradi vpliva na socialne pravice. Tega samo davčne spremembe ne morejo urediti in ustrezno nasloviti. Vse to se lahko začne reševati samo z usklajenim pristopom vseh vpletenih resorjev, poleg finančno-davčnega še vsaj resorji gospodarstva, dela, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Zato moje zadnje današnje vprašanje: Kako se boste vi osebno angažirali, seveda kot prvi odgovorni za

Hvala lepa. Stvari, ki ste jih navedli v obrazložitvi vprašanja, so žal še kako resnične. Mi imamo res zelo jasno tudi v koalicijski pogodbi zapisano, da želimo premakniti težišče obdavčitve ali pa zmanjšati obdavčitev dela in prispevkov in prenesti vsaj v enem delu to na premoženje. Kot ste tudi sami navedli, in to bom ponovno ponovil, načrt je, da do konca tega leta, se pravi v naslednjih dveh mesecih, Ministrstvo za finance sveta za davke skupaj z vsemi deležniki, v tem svetu so prisotni tako delodajalci kot delojemalci, poleg ostale stroke, pripravi izhodišča, na kakšen način naj bi se ta prenos obremenitve izpeljal, se pravi, na kakšen način naj se izpelje to, da se bolj obremeni premoženje in s tem razbremeni delo. Ključno izhodišče, ki bi ga rad potem poudaril, je nevtralnost, kar pomeni, kolikor bo zajetih

enakost pri premoženju v naši družbi, kar pomeni v resnici blaginjo v življenju. Pa vem, ampak jaz bom spet ponovil, ker je bila res izjemna v tem, kako je poznavalsko pokazala na razmere v Sloveniji, Christine Lagarde je lepo povedala, da je neenakost v Sloveniji tretja najnižja v Evropi in da smo lahko na to ponosni. Kar pomeni, da smo ljudje v Sloveniji med seboj bolj enaki, živimo boljše zaradi tega, ker skrbimo drug za drugega, za to pa potrebujemo davke. Ko bo prišlo do davka na premoženje, se bo v celoti ta zajem sredstev prelil v znižanje obremenitev plač. Ne verjamem, da bo šel linearno, verjamem, da bo ta razbremenitev plač ciljna, ampak o tem ne bodo odločali strokovnjaki in ne predsednik Vlade. K temu bi rad dodal samo še eno zadevo, o kateri se res ne govori in bo spet pokazala konec koncev tudi na različne interese v družbi. V Sloveniji je res visoka obremenitev s prispevki neposredno plače, medtem ko so stroški delodajalcev iz teh istih plač in iz dela bistveno manj obremenjeni kot na primer v sosednji Avstriji, pa se o tem nikoli ne govori. Nikoli! Jaz samo podajam podatek, ki je pač v resnici znan, ampak se ga ne uporablja, pa se ne bomo s tem ukvarjali. Ukvarjali se bomo s tem, kako zajeti davek od premoženja, kako to narediti na pravičen način, kako ne obremeniti tistih, ki imajo eno nepremičnino, ki so zanjo varčevali in jo gradili celo življenje, in kako narediti, da tisti, ki ima dovolj denarja, da ima na razpolago več nepremičnin, po možnosti celo praznih ali pa takih, ki jih oddaja v kratkoročni najem, da svoj delež prispeva k družbeni blaginji na pravičen način in tudi socialno smiseln. Samo še eno stvar bi rad povedal pri tem, in to je, da

serijo drugih ukrepov, ki jih pripravljajo druga ministrstva, na eni strani z gradnjo novih stanovanj, po možnosti z regulacijo najemniškega trga, predvsem pa tudi z regulacijo kratkoročnih najemov, skupino vseh teh ukrepov in premoženjsko davčno zakonodajo bomo poskušali narediti to, da se stanje na stanovanjskem trgu spremeni v korist tako najemnikov kot tudi prvih lastnikov oziroma tistih, ki kupujejo prvo stanovanje. Vse to mora biti sestavni del paketa in zaradi tega je situacija oziroma je priprava teh izhodišč samo še bolj kompleksna, ampak se veselim razprave, najverjetneje na prvi januarski seji ali pa celo na koalicijskem vrhu januarja, kjer bomo to dali na mizo in se o tem tudi pogovorili.

vztrajate še naprej pri začrtanih planih, kar se tiče terminskih rokov. Veseli me tudi, da imamo kar precej teh skupnih izhodišč in stališč, pa bi želel nekaj, vsaj kar se tiče Socialnih demokratov, verjamem, da so tudi to naša skupna stališča, to je, da želimo resno reformo, s katero bo mogoče razbremeniti delo in dobiti vzvod za usklajene spremembe. Tako kot ste rekli, niso samo davčni prihodki, mi moramo s tem nasloviti tudi nekatere druge spremembe. Zato se predlaga celovit premoženjski davek, s katerim, kot smo rekli, bi bogati plačali več, zato pričakujemo tudi celovito davčno reformo,

Neka strukturirana večletna razprava nenazadnje lahko tudi temu koristi. Je pa pomembna vloga vas kot predsednika Vlade in tudi usmerjevalca in koordinatorja pri vseh teh projektih, kot sem rekel, ker so to medresorske zadeve, povezane s sistemom obdavčitve, zaposlovanja, socialne varnosti, konkurenčnosti gospodarstva in nenazadnje tudi sposobnosti države, da ostane še naprej socialna, je izredno pomembna tu vaša vloga. V bistvu ne gre samo za davke, obremenitve in pravice so paket, in sicer iz obstoječih obremenitev in pravic, ki jih imamo danes, in tistih, ki so v uvajanju, tu bi omenil prispevek za dolgotrajno oskrbo, in gre za tiste, ki jih je še treba urediti, recimo prispevek za zdravstvo. Tako da me veseli, da imamo na tem področju usklajene programe tako Socialni demokrati in da te naslavlja tudi koalicijska pogodba, zato se veselim Spoštovani, malo vam je zmanjkalo časa. Predsednik Vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. Saj jaz bi rad samo ponovno povedal, da se z usmeritvami, kot tudi v vsaki dobri koaliciji, uspešni koaliciji, strinjamo, nenazadnje so zapisane, na njih delamo. Jaz verjamem, da bodo rezultati v kratkem, da se bomo o njih lahko takrat tudi konkretno pogovorili. Gre pa ravno zaradi te obsežnosti za zelo kompleksno problematiko in jo je treba načrtovati usklajeno s strani vseh ministrstev. Hvala lepa. Želite postopkovno? Ne želite. S tem smo zaključili z vprašanji poslank in poslancev. Predsedniku Vlade se najlepše zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 24. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji o predlogih sklepov nadaljevali čez pol ure, to je

naprav. **Prehajamo na****prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev.** Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 25. oktobra 2024, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov, in sicer: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z aktualnim stanjem v javnem sektorju. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi z odgovornostjo za zamudo pri nadgradnji mariborske onkologije. Glasujemo.

Prehajamo na tretji predlog sklepa: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi z napovedanimi odpuščanji v gospodarstvu. Glasujemo. Prisotnih

predlog sklepa, in sicer: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z urejanjem primarnega zdravstva.

Prehajamo na predlog šestega sklepa, in sicer: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka in ministra za finance Klemna Boštjančiča na poslansko vprašanje Zvonka Černača

Prehajamo na sedmi predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Franca Medica v zvezi z izgradnjo četrte razvojne osi. Glasujemo.

Prehajamo na osmi predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi z ekscesnim zaposlovanjem. Resnično prosim za tišino v dvorani! Glasujemo.

na poslansko vprašanje Andreja Poglajna v zvezi z nakupom stavb za izvajanje arhivske dejavnosti. Spoštovane poslanke in poslanci, prosim za mir v dvorani! Lahko pa prekinem sejo za pet minut, da se umirite, tako da prosim, da to spoštujete. Sedaj prehajamo na glasovanje.

na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na deseti predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi z umeščanjem dvotirnih regijskih železniških prog v prostor s poudarkom na železniški progi Ljubljana–Trebnje–Novo mesto–Metlika. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na predlog dvanajstega sklepa: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z aktualnimi razmerami pri gradnji onkologije v Mariboru.

Prehajamo na trinajsti predlog sklep, in sicer: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana na poslansko vprašanje Franca Rosca v zvezi z interesom za vlaganje v Republiko Slovenijo s strani večjih tujih vlagateljev. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na predlog štirinajstega sklepa, in sicer: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Vinka Logaja na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z osnovno šolsko obveznostjo in pravico do varnosti. Glasujemo. Navzočih

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 24. sejo Državnega zbora. Želim vam lep dan še naprej! Nasvidenje. Hvala,